Velkommen til alle efter juleferien. Jeg håber, at I er friske og veloplagte til nogle lange dage her i den kommende tid. Men vi starter stille og roligt. Det eneste punkt på dagsordenen er meddelelser fra formanden. Til Folketingets dagsorden tirsdag den 12. januar 2021 skal jeg meddele, at medlem af Folketinget Lars Løkke Rasmussen har meddelt mig, at han er udtrådt af Venstres folketingsgruppe pr. 1. januar 2021. Han bliver dog i Folketinget, så han står herefter uden for grupperne. Til Folketingets dagsorden tirsdag den 12. januar 2021 er der følgende anmeldelser:

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Næste møde afholdes i dag kl. 13.15. Mødet er hævet.